Благодаря, уважаема госпожо Председател. Дами и господа народни представители! Аз ще взема отношение по другата част на предложението – за Изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили, а не по това, което чухме от госпожа Нинова. Надявам се тук присъстващият Николай Цонков, той е и заместник-председател на Комисията по отбрана, да вземе отношение по статута на постоянния секретар. Бих искал да Ви кажа следното. Само една лека забележка, господин Гаджев. Ние не сме постигали никакъв консенсус по отношение на това, което Вие казахте. Ставаше въпрос за след Министерския съвет, за след производство и така нататък. Вие предлагате, уважаеми колеги, изменение на чл. 79 относно постоянния секретар и в него залагате критерий, забележете, който е получил по-висока годишна оценка на изпълнението на длъжността. По-натам, вижте какво ни предлагате, и ще чуете после нашето предложение: „Подборът на кандидат се извършва от комисия”. След това: „При утвърждаване на доклада на комисията министърът на отбраната изпраща предложението

„Решението на министъра на отбраната не подлежи на съдебен контрол”. Чувате ли се за какво става дума? Само че Вие не ни казвате друго, че на 31 май 2017 г. със своя заповед № ОХ–150 министърът на отбраната господин Каракачанов заповядва да се извърши подбор за назначаване на длъжността „Постоянен секретар”, посочва кои служители могат да кандидатстват и чуйте какви критерии залага – съвсем различни от това, което ни предлагате. Всъщност Вие се опитвате да ни подведете. Първо, годишна оценка на изпълнението на длъжността – „Изключително изпълнение”, или изпълнението надвишава изискванията. Получена най-висока годишна оценка и бъдещ потенциал на кандидата. Само че тази заповед, която, ако не я знаете, ще Ви я дам още сега, е написано следното: „В срок до 10 юни” – тоест преди един месец „заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов да ми представи доклад по точка четвърта с мотивирано предложение за назначаване на държавен служител на длъжността „Постоянен секретар на отбраната”. Тоест преди един месец заместник-министърът на отбраната е представил доклад на министъра, а Вие искате сега да гласуваме промени в Закона. От всичко това, което виждаме, и от изискванията, които Вие сте заложили, а не тези в заповедта на министъра е видно, че става въпрос за определен човек. Ако някой от Вас не е съгласен, мога да Ви кажа и името му, но няма да правим прецедент в Народното събрание. Благодаря.

уважаема госпожо Председател. Дами и господа народни представители! Нашата политическа позиция е да не подкрепяме предложения от Вас Законопроект – от Константин Попов и група народни представители, поради две много важни причини. Те са свързани освен с изслушването, в което вече стана въпрос за произвеждане на генералите, с постоянния секретар. Кои са двете причини? Първото, тази длъжност е уникална и не разбирам защо трябва да се променя редът, по който той се назначава и освобождава? Да се принизява до един обикновен служител, при положение, че има тези уникални функции! И още нещо – нарушава се принципът на мандатност, на приемственост в Министерството. Не за първи път казваме, че има една несигурност в системата. Е, с подобни промени продължаваме да налагаме тази несигурност, нестабилност. Докога? Второ, постоянният секретар не може да бъде сравняван дори и с постоянния секретар на Външно министерство, защото в Министерството на отбраната постоянният секретар е висшият служител, професионален ръководител. Да, обаче в Министерството на отбраната това е началникът на отбраната. Не са равни. Трето, длъжността. Нека да припомним: постоянният секретар е въведен с една идея да интегрира в себе си и съчетае Генералния щаб и Министерството на отбраната. Тоест тази идея за умерена интеграция е съчетана в правомощията и функциите на постоянния секретар. Затова и не разбирам какви са точно мотивите за предложения Законопроект? Какво налага тези промени? Моделът на постоянния секретар и на началника на отбраната, като изпълняващи стратегическия мениджмънт в Министерството на отбраната, по-скоро не трябва да бъдат сравнявани по този начин с функциите на нито едно министерство и на нито един главен секретар или постоянния секретар на Външното министерство. Записали сте в чл. 79, че „Постоянният секретар на отбраната е най-висшият държавен служител в Министерството на отбраната”. Да, но това противоречи на чл. 5, ал. 2 от Закона за държавния служител, защото в него се казва: „Ръководните служители, които заемат длъжностите „главен секретар”, „секретар на община”, „главен директор на главна дирекция”, „директор на дирекция” и „ръководител на инспекторат”, са висши държавни служители. Защо е нужно да се променя съществуващият текст? На следващо място и основно – въведени са много интересни изисквания в правомощията и по-скоро в избора за постоянен секретар. Те не само са въведени от класификатора за длъжностите в администрацията, но така са записани, че зад тях прозира нещо много елементарно. Няма да назовавам кое е лицето. Е, докога ще правим длъжности за определени хора? Няма ли най-накрая принципно да гледаме на системите? Няма как да приемем подобни предложения! И нещо друго искам да кажа по отношение на въведените изисквания. След като ги има в класификатора, нека там да останат, те трябва да се изпълнят. За по-голяма гъвкавост и оперативност няма нужда да се променят текстовете по този начин. И на последно място бих искал да кажа отново за начина, по който е записано, че трябва да бъде освобождаван постоянният секретар по Закона за държавния служител. Е, извинете, но няма как да приемем подобен запис, защото, както казах, постоянният секретар в Министерството на отбраната е нещо съвършено различно от постоянния секретар на Външното министерство. Той съчетава гражданско-военната експертиза с предложение към министъра за назначаване.

Стига с тези безсмислени промени. Какъв е изводът? За пореден път Вие предлагате промени, които целят да устроите един определен човек и, второ, да промените реда за неговото освобождаване – да отговаря по Закона за държавния служител, като го обезценявате.

госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Аз ще взема отношение по другия Законопроект, който внесен от Министерския съвет, пак е за промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, но той дава възможност на военнослужещите мъже да ползват отпуск по чл. 167а от Кодекса на труда по реда на общото трудово законодателство, тоест да имат право на неплатен отпуск в рамките на първите осем години от живота на детето в размер на шест месеца. месеца. Поощрява се ползването на отпуск по чл. 167а от Кодекса на труда на равни начала от двамата съпрузи и се подкрепя равновесието между професионалния и личния живот, като се подпомага отглеждането на деца в условията на демографска криза. С предлаганото изменение, нашето законодателство се хармонизира с изискването на Директива 18 от 8 март 2010 г. за прилагането на Рамковото споразумение за родителския отпуск и се насърчават мъжете да увеличат своят дял в семейните отговорности. Тук искам да отбележа, че нашето законодателство е приело по-широка база от минималните изисквания на Рамковото споразумение, а именно този отпуск е шест месеца, при условие че Рамковото споразумение изисква най-малко четири месеца. Не на последно място трябва да имаме предвид и стартираната пилотна процедура срещу Република България за несъответствие на чл. 203, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България на въпросната Директива 18 от 2010 г. Налице е риск за стартиране на официална процедура и съгласно изискванията на процедурата трябва да уведомим за изменението до 31 юли 2017 г. Бих искал да обърна внимание и на един потенциален проблем, който ще възникне с приемането на тази разпоредба, а именно командирите не разполагат с механизъм за заместване на военнослужещия, който е ползвал този родителски отпуск – както за майчинство, така и за бащинство. И де леги ференда може би проблемът трябва да се реши чрез механизмите на доброволната военна служба, както и чрез осигуряване на по-добро финансиране за възможностите, които дава Законът за резерва на Въоръжените сили на Друг подход, макар и с частично решение, е да се ограничим в рамките на тези четири месеца, които са минимално изискуеми от Рамковото споразумение за родителския отпуск. Благодаря, уважаеми господин Тошев. Следващото изказване е заявено от господин Гаджев. Заповядайте. ХРИСТО Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! След защитата и аргументацията по Законопроекта на Министерски съвет, ще се върна отново на Законопроекта, който е внесен от мен и група народни представители. За съжаление, дебатът, който слушам до момента показва едно жестоко непознаване на системата на отбраната и големи стратегически грешки. Впрочем постоянният секретар и началникът на отбраната са изравнени в интегрираното Министерство на отбраната, като началникът на отбраната отговаря за военната експертиза и за армията, а постоянният секретар отговаря за администрацията. Двамата взаимно подпомагат дейността си – едно на ръка. Второ, тук се чува обвинение, че се прави заради даден човек. Ами самите Вие, господа, казахте, че такъв човек вече има назначен, така че как правим Законопроект за някой, който вече е назначен – малко е абсурдно Цялата идея на този Законопроект дойде заради едно друго нещо, дойде заради безобразията, извършени от служебното правителство през март месец, когато за две седмици човек, който без един ден административен стаж, в която и да е държавна администрация, беше назначен за постоянен секретар. държавната администрация! Беше назначен първоначално по заместване като младши експерт и в рамките на две седмици стана най-висшият държавен служител в Министерството. Ако смятате, че подобни неща са редни и че трябва да има вратички в Закона – да, гласувайте „против“. Ние просто искаме да регламентираме, така че да не се получават такива безобразия повече. С С аргументите и с всичките текстове, които сме посочили тук, максимално добре описваме възможностите на какви неща трябва да отговаря постоянният секретар. Впрочем една голяма част от тях са и сега в Закона – само се прецизират, така че да се затворят тези вратички. Още повече, че в т. 2 на ал. 2, на чл. 79 искаме да е бил поне една година на ръководна длъжност в Министерство на отбраната – не само на момента, може да е бил е преди това, но да има опит в системата. Независимо дали е сегашен служител, или не, но да има опит в системата. Колкото до другите изисквания за годините, за ранга и така нататък мисля, че това са едни напълно резонни изисквания към човек, който ще ръководи администрацията и, който има и правомощия по отбранителната политика на страната. Това са много важни промени. Тук дори на няколко пъти чух едни обърквания,

Също така бих искал да Ви кажа и няколко думи по § 2, или по-скоро § 3, който е заради изслушването, за което казахме. Тук имам чувството, че ние малко не познаваме системата, по която стават назначенията на висшия команден състав или начина, по който се предлага за заемане на длъжности, които изискват висше генералско звание. Първо, решението не е на президента, решението е на министъра. заместник-министърът на отбраната предлага за въоръжените сили на министъра. Министърът може да се съгласи с това предложение, може и да не се съгласи и сам да си посочи да си посочи човек. Тези номинации се разглеждат на Съвет по отбрана, който е консултативен орган към министъра на отбраната. Едва след като министърът реши кои хора да предложи, той може да проведе неформално съгласуване с президентството, може и да не проведе, след което ги внася в Министерския съвет, който да вземе решение, и чак тогава да предложи на президента. Президентът от своя страна може да издаде указ, може и да не издаде указ – това си е негово право. В начина, по който тук коментираме, ние по-скоро контролираме дейността на министъра и на изпълнителната власт. Но нека да правим разграничение между правомощията на различните институции в произвеждането на висшия команден състав.

Не виждам реплики. За изказване – господин Тошев, заповядайте.

Благодаря, госпожо Председател! Уважаеми колеги, за пореден път, за кой ли път вече се изненадвам от това как може да се трактоват ясни и черно-бели неща. Виждате или търсите поводи за изостряне на диалога, за отваряне на войни и така нататък. В това, което ние предлагаме, предполагам, че предложението на Министерския съвет и Министерството на отбраната няма никакви колизии, но в трите предложения, които ние правим, не би трябвало да виждаме политика по простота причина, че такава няма. Тези колеги, които са членове на Комисията по отбрана и сега и в предишни издания на Народното събрания знаят, много добре,

За постоянния секретар на отбраната, ако сте чели нашето предложение, ще видите, че буквално едно към едно то е адаптирано със Закона за държавния служители и единствената му цел е да изчисти неяснотите, които има в сега действащия Закон за отбраната и въоръжените сили, който е задължителен за министъра, и който доведе до това, което колегата преди мен спомена, да се назначават на най-отговорни ръководни постове държавни служители, които нямат никакъв стаж, защото тогава рискуваме да бламираме една отговорна институция, като цивилния състав на Министерството на отбраната. Ние сме предвидили 8 години за IV държавен ранг на служител; три години ръководен стаж и поне една година в Министерството на отбраната, като последната му оценка от атестациите е по-висока от тази, която се изисква за заеманата длъжност. ние не търсим Иван Петров Димитров, а търсим човек, който отговаря на изискванията за длъжността, на която би трябвало да бъде назначен. Пълен нонсенс е подозрението, че със Закона, който ще влезе в сила може би след месец, два или не знам кога, ние търсим да уредим правоотношенията на министъра на отбраната в момента с човек, за когото той вече е издал заповед за назначение. Как може да стане това ми е напълно непонятно?! За да не се получават не само със служебния, а и с редовните министри на отбраната такива прецеденти, ние предлагаме в Закона за отбраната и въоръжените сили да бъде разписано: какви са изискванията за подбора, кой подбира, какви са изискванията за назначаването и кой уволнява този човек, с какъв мандат е той, какви отговорности има и нищо повече. По по-изострената тема за дебат относно повишаването на офицери в следващото висше офицерско звание, ако колегите от Комисията по отбраната имаха някакъв контакт с председателя на парламентарната група им група, щеше да стане ясно, че в Комисията по отбрана ние постигнахме договореност това изслушване да бъде, след като бъде взето решение на Министерския съвет, за да няма подозрение, че ние предопределяме нещо. Това, първо. Второ, в изслушването, което ние предлагаме на генералитета

Ние предлагаме, първо, да издигнем авторитета на висшия команден състав на армията канейки го в Комисията по отбрана за един професионален, отговорен и насочен към бъдещото развитие на Въоръжените сили на Република България разговор, от една страна, и, от втора страна, по никакъв начин никъде не е записано, че изслушването на кандидатите за повишаване в следващо генералско звание офицери може да има отношение към процедурата за тяхното произвеждане. Абсолютно никъде! (Шум и реплики.) Правим го, за да може, първо, генералитетът да се запознае с един от ръководните органи на отбраната и на въоръжените сили в тази република и второ, за да може народните представители да се запознаят с генералитета. Това е целта ни, и това е добра практика, която Ви моля да осъзнаете и да приемете като нещо нормално, като в никакъв случай не търсим и не отваряме войни.

Президентът, който е генерал, или генералът, който е президент, го познаваме много, много отдавна, много преди Вие да се запознаете с него. Недейте да правите връзки, които ги няма.

сме пропуснали да променим члена, в който е определено каква възраст може да служи флотилният адмирал. Просто сега изчистваме този пропуск и нищо повече. Не променяме името

Нека да дадем възможност на висшия команден състав на армията в присъствието на министъра или на упълномощен от него заместник-министър и на началника на отбраната да дойде и да поговори за членовете на Комисията по отбрана. В този В този парламент ние не сме болшинство – една голяма част са и от опозицията, от други политически представени в парламента сили. Всички имат правото и възможността да поговорят, да разсъждаваме заедно, загрижено за развитието на Въоръжените сили на Българската армия. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Тошев! Реплики? Господин Гаджев, заповядайте.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 и политиканстването на дадени наши колеги. Защото, ако си спомним Четиридесет и второто народно събрание – тогавашният председател на Комисията по външна политика от Коалиция за България не само изслушваше предложените дипломати, но пращаше становища на Комисията дали този дипломат става или не става до президента. Тогава можеше, сега никой да не пипа! Ето виждате ли, тук се опитват да ни вкарат в една допълнителна война. Да измислят една интрига, да вкарат интрига между президентската администрация и Народното събрание. Господин Тошев, моля всъщност не става въпрос за такова нещо. Става въпрос за една съвсем нормална процедура, с която искаме да вдигнем престижа на генералите и адмиралите в нашата армия, а не да ни вкарат в една интрига, че едва ли не някой обявява война на някого. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Гаджев. Друга реплика? Заповядайте, госпожо Нинова, за реплика. Господин Тошев и колеги, и сега не Ви пречи да викате тези хора в Комисията и да ги изслушвате. В миналия парламент не стана обаче с извънреден закон това, а днес го правите с извънреден закон.

народно събрание прие извънреден закон, „за да могат народните представители да се запознаят с генерали и генералите да се запознаят с народни представители“. Това каза господин Тошев. и четвъртото народно събрание приема закони за запознанство в извънреден порядък и в нарушение на Конституцията, значи сте ударили дъното и копаете надолу! Жалко за парламентаризма! Благодаря Ви, госпожо Нинова. Трета реплика? Заповядайте, господин Тошев, за дуплика. Благодаря. На господин Гаджев – вижте, това което се предлага от колегите, да си променим Правилника, той е вътрешен Правилник на Комисията. С този вътрешен Правилник на Комисията ние не можем да задължим никого, освен членовете на Комисията. Да променим Правилника на парламента е също както да променим Закона за отбраната и Въоръжените сили, защото и двата са закон. Второ, Второ, дали нарушаваме Конституцията, или не я нарушаваме, не решаваме нито аз, нито госпожа Нинова. Решава го специален съд и тя би трябвало добре да го знае. Трето, надявам се този дебат да бъде сведен до знанието на президента и да разбере от първоизточника, от вносителите, че няма нищо насочено срещу него. Той отдавна е станал генерал и, надяваме се, повече няма да се върне във Въоръжените сили, освен като главнокомандващ. Това, което Вие го казвате, питайте Ваши членове и Вашия заместник-председател на Комисията колко живи генерали познават и колко живи офицери – действащи. ТОШЕВ: Не виждам какво иронично и какво ехидно има в това, което казах. И последно – недейте да считате, че ние, които се занимаваме цял живот с отбрана и Въоръжени сили, имаме нещо против офицерите, сержантите, войниците и генералитета на тази армия. Аз пак Ви казвам: това, което Вие го твърдите, не е вярно. Ние не можем да поканим командира на Сухопътни войски, защото той трябва да иска разрешение от министъра. Той не може да дойде където и да е, и да говори за когото и да е, без разрешение на висшестоящия си началник, който и да е офицер в армията. Моля Ви се, нека Ви информират. И последно ще завърша дупликата си с едно съжаление, без да засягам никого от колегите сега.

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! Аз ще се изкажа по ключовия проблем с § 3. Трябва да кажа добри думи за Комисията по отбрана и за всички представители на всички парламентарни групи в тази Комисия. Аз мисля, че там се проведе един изключително професионален и високоотговорен дебат. Там се изказаха много сериозни аргументи при обсъждането на този параграф. Обсъди се идея, че той трябва да бъде редактиран, дори и може би да отпадне. Общото мнение, дори споделено от голямата част на представителите от БСП, беше, че една такава поправка е полезна и добра. Да, за първи път можем да кажем в историята, българският парламент, Народното събрание ще има отношение към назначаването на висшите офицери в Българската армия. Никога досега законодателният орган, не е имал отношение към кариерното развитие на армията и офицерството нито по Търновската конституция, нито по следващите републикански конституции. Те са били прерогатив изключително на изпълнителната власт – на монарха, а по-късно на партията-държава. И аз мисля, че когато се защитава тезата за върховенството на закона, Конституцията и парламентарната република, няма логика да се оспори, че парламентът не може и не трябва да има отношение към издигането в най-висше офицерско звание. Разбира се, това отношение трябва да бъде до такава степен дозирано, че в никакъв случай да не се допуска политизирането и партийното кадруване при българските висши офицери. Това са двата основни принципа, които ние от „Обединените патриоти“ защитаваме. И в дебата много ясно се изказаха разсъждения, предложения кога да бъде това, нека да го наречем изслушване, представяне, но в никакъв случай санкциониране от Комисията по отбрана на бъдещите български генерали. И мисля, че се постигна едно съгласие, което е регистрирано в протоколите на Комисията, за редакция на този § 3, който да отговори на тези два принципа, че парламента в една парламентарна република трябва да има отношение към производството на висшите български офицери и, второто, да не се допусне политизирането, партизирането, кадруването, в тази област. И това беше подкрепено от част от представителите на БСП, за което аз лично ги приветствам. Защото беше професионален, откровен и патриотичен дебат. Днес БСП излиза отново с поредното обявяване на война от чуждо име. Отново застава в защита на ненападнатия от никого и високо уважавания от нас – „Обединените патриоти“, президент на Република България, така както сме уважавали всички президенти досега и декларираме, че ще уважаваме всички следващи. Това е нещо, с което ние не можем да се съгласим. И аз съм убеден, че с един отговорен дебат в Комисията на второ четене ще постигнем дозирането на тези два принципа и изработването на един действително действащ текст на Закона, който в бъдеще не само засега, а и за следващите народни събрания, и за следващите президенти, да удостои с високата чест бъдещите български генерали да се представят и да бъдат изслушани от Комисията по отбрана. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, госпожи и господа народни представители! И аз искам да се присъединя към доц. Михов, че атмосферата в Комисията по отбрана наистина е такава, каквато би трябвало да бъде в институция и в елемент от Народното събрание, който е отговорен за развитието на държавата, развитието на българската армия, и също смятам, че се проведе един много сериозен дебат без остри нападки по тези всички въпроси, които се предлагат в този Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили. Там, наистина нямаше подобни твърдения и за нарушение на Конституцията, или за нещо такова гръмко. Дебатът беше изключително професионален. Не зная защо в залата се получи това противопоставяне за пореден път в този парламент, което не носи нищо добро нито за българската армия, нито за имиджа на българския генерал. По законопроектите няколко думи ще кажа. Малко в сянка остана Законопроектът на Министерския съвет, тъй като той беше инициативата, а не извънредният Закон за изслушването на генералите.

майчинство, както е известно, тъй като ще се наложи сериозно наказание на наказателна процедура на Република България. Затова го приехме, и то беше спешно да бъде прието. Това е много сериозен акт. Впрочем, мина между другото, всички се съгласиха да гласуваме „за“, но той ще доведе до едно още по-тежко състояние в българската армия, тъй като голяма част от военнослужещите мъже ще се възползват от да излязат в майчински, и тогава наистина – сега момичетата, сигурно една трета от тях са в майчински, като излязат и бащите, тогава наистина няма да остане никой, който да носи службата. Аз се пошегувах в Комисията, че 1985 г., като учех в Ленинград беше забранен алкохолът тотално, и тогава, за да кажат нещо положително за офицерите, които пиеха, казваха че пият с отвращение, което беше положително. Аз с неудовлетворение гласувах за този Закон, но той е наложителен, тъй като санкциите – това това поне, което е написано, са нещо много сериозно, и ние не можем да не приемем такава поправка. И заради тази поправка са нашите трите поправки на група народни представители от Политическа партия ГЕРБ. За постоянния секретар наистина се налага такава промяна, защото, ако служебното правителство не беше направило това назначение по време на неговия мандат – безпринципно, нямаше да има тази поправка. Искаме да въведем ред, там не става въпрос за място за някого. Наистина нещата са разделени там, постоянният секретар е в администрацията, а с Щаба на отбраната се занимава началникът на отбраната и постоянният секретар не му е началник, повярвайте. Аз никога не бих се изказал по теми, примерно, на здравеопазване, на селско стопанство, тъй като не ги разбирам съвсем, но повечето от нещата, тезите които застъпихте тук, и не застъпихте, между впрочем, в Комисията по отбрана, не са верни, не са правилни. Нито Конституцията нарушаваме, нито атакуваме някого, най-малко. С генерал Радев се познаваме от толкова много години, че не е необходимо някой да ни казва какъв е той, и кой е. Ние с него служехме заедно на България. Отношенията ни са прекрасни, независимо от това, че бяхме опоненти по време на президентската кампания, но почти не сме казали дума един срещу друг, защото наистина се познаваме и го уважаваме като летец, генерал, а сега като президент, като държавен По отношение на изслушването на генералите. Нямаме, честно, такъв замисъл – да противопоставим отново Народното събрание на президента. Не, нямали сме такава мисъл, повярвайте! Не е идеята на премиера, изобщо. Това е идеята на нас в тази група да направим така, че генералите не да се запознаят, да бъдат изслушани, да дойдат в Комисията. Повярвайте, българският генерал не е стъпвал тук. Аз служих 35 години офицер и съм влизал два пъти в Народното събрание, и то като заместник-началник на отбраната. Има страхопочитание в офицера към тази институция. Повярвайте! И това, че той ще бъде поканен на един разговор, да каже какъв е, що е, да му зададат въпроси, той да каже какво прави, кое е лошото в това нещо? Нищо. Ние се разбрахме в Комисията по отбрана кога да бъде. Написано е „преди Министерският съвет“. Казахме „добре“. Идеята е важна. И ние приехме идеята, че е добре да го направим. Ще го променим, както кажете. Може и след Министерския съвет, и след президента, това не е най-важното. Не ни е мисълта да направим така, че да спрем някой генерал. Нито ни е работа, нито искаме това нещо да направим. Идеята беше – генералът да дойде, да види Комисията по отбрана, в която има не само от управляващата коалиция, има и от опозицията, и ние сме баланс почти, ние сме почти Но това е полезно, повярвайте, за българския генерал и който ще стане генерал, да дойде, да види уважението на най-важната институция в тази държава, в парламентарната република. Това е парламентът и с приказки такива ние само рушим неговия авторитет с вечната мисъл за някаква конспирация или за някакви задни мисли. Не са такива. Огромната част от тези хора са дошли да служат на българския народ и на България. Благодаря Ви. (Ръкопляскания.) Реплики? Не виждам реплики. За изказване – господин Тошев, заповядайте.

предлагания Законопроект. Няма нужда от такъв Закон, защото вече съществува такъв Закон, и този Закон се нарича, ето тази книжка, която всички трябва да сте я чели – Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, която има силата на закон, и то на специален закон. Ще Ви зачета чл. 28, ал. 4 от нашия Правилник, който трябва да познавате: „(4) Държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинска администрация и гражданите са длъжни да предоставят при поискване всички сведения и документи, както и становища, необходими за дейността на постоянните комисии.“ Следващата алинея: „(5) По искане на една трета от членовете на комисията председателят й е длъжен незабавно да отправи искане до държавни органи и длъжностните лица от държавната и общинската администрация да присъстват на заседание на комисията. Поканените са длъжни да се явят пред комисията и да предоставят поисканата им информация, както и да отговарят на поставените им въпроси в срок до 7 дни от отправяне на поканата или на първото редовно заседание, ако то е след изтичането на тези 7 дни.“ Трети текст в нашия Правилник – чл. 32: чл. 32: „(3) Всеки член на постоянна комисия може да покани за участие в нейно заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите въпроси от комисията.“ Още един текст в нашия Правилник по отношение на чл. 117: „Чл. 117. (1) Длъжностните лица и гражданите, когато бъдат поканени, са длъжни да се явят пред парламентарните комисии и да им предоставят исканите от тях сведения и документи.“ Четири текста в нашия Правилник има по отношение на това, което Вие предлагате, и в същото време се опитвате през закон да уредите нещо, което вече е уредено, и което очевидно е логиката, която ние тук изказахме в предишните изказвания за какво го правите? Просто ненужен удар във въздуха, което да се направи през закон, на една седянка да се опознават. Ето, има го тук, ако искате да се опознавате – Правилника, да дойдат в група, в парламента, в комисия, да се опознават. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Помните ли Швейк – войната си вървеше много добре, докато не се намеси генералният щаб? Добре си работеше Комисията по отбрана с различни мнения, с достигане на консенсуси понякога, докато не се намесиха и политическите сили вътре. Много политика вкарахме в този дебат, все пак това е Законът за отбраната. Колкото повече го зареждаме с политика, толкова по лошо става. Между двете гласувания, колеги, ще имаме възможност да направим много промени, може да ги съгласуваме. А що се отнася, господин Попов, до текстовете, които цитирахте от нашия Правилник, те са несъотносими към това, което е записано в нашето предложение. предложение. Разбирам Ви, но опитайте се да разберете смисъла на това предложение, което е, но не такъв, какъвто го вкараме. Ние наистина не искаме по никакъв начин да вкарваме някаква друга институция в този Закон.

Благодаря, госпожо Председател. Колеги, за съжаление се учудвам, и бих попитал колегата Филип Попов да ми направи, защото аз не съм юрист, разграничение между общ закон и специален закон. тогава, когато общият закон разпорежда нещо и специалният надгражда, кой е за изпълнение? Това, първо. Второ, не бих приел да ни се дава от тук съвет как да действаме от хора, които не са влизали през войнишки портал, през портал на поделение. И последното, бих попитал колегата Попов, от тук да отговори: как стана популярна и от кого е популяризирана тази реплика за седянката? Благодаря, господин Тошев. Трета реплика? Заповядайте, господин Гаджев. уважаеми колеги народни представители! Много кратка реплика, господин Попов. Вие хубаво цитирахте членовете на Правилника, но все пак да Ви направя едно уточнение, че военнослужещите не са държавна или общинска администрация. Не принизявайте статута на военнослужещите.

Благодаря, уважаема госпожо Председател! По отношение на първата реплика, тук сме Народно събрание. Тук творим Тук творим закони, законотворчески орган се казва и Конституцията е над всички тези закони. В Конституцията няма такава възможност и такава разпоредба да се отнемат на практика правомощия, които са дадени по Конституция на президента. Да се състави комисия, която да изслушвала генерали и кандидат-генерали и така нататък. Абсурд, абсолютен абсурд! И вече сме събрали подписите, ако това нещо противоконституционно мине по този начин в днешното парламентарно заседание, отива на Конституционен съд. Нека да се произнесе Конституционният съд. Затова тук освен че сме политически орган, като Народно събрание в парламентарна република, ние сме и законодателен орган в една правова държава, и следва да съблюдаваме законите. По отношение на втората реплика. Уважаеми господин Тошев, правните съвети се заплащат. Аз тук, от тази трибуна, няма да Ви говоря за правни съвети. Конституцията, пак се обръщам към Конституцията, е основният закон в една страна. А разликата между специален и общ закон – има го в лекциите по право за I курс. Отворете, прочетете прочетете да видите каква е разликата и дали има разлика. По отношение на останалите реплики, няма просто какво да се коментира, защото те са абсолютно извън темата, извън дебата и политическа, и правна логика. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Други изказвания? Не виждам изказвания. Закривам дебата. Моля, квесторите, поканете колегите в залата. Преминаваме към гласуване. Първо гласуваме Законопроекта на Министерския съвет – Законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 702-01-3, внесен от Министерския съвет на 12 юни 2017 г.

Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, № 754-01-30, внесен от Константин Попов и група народни представители на 22

Благодаря. Уважаеми господин Председател, моля за процедура по прегласуване.

Първата причина, поради която гласувах отрицателно, е, че не може да деполитизираш Народното събрание. Няма как да го направиш, защото ние сме висшият политически орган на България и решенията, които вземаме тук, независимо къде и как, са политически. Затова се делим на управляващи и опозиция. Затова провеждаме политики. Затова по това се различаваме пред хората по изборите. Така че не може да твърдим, че когато вземем едно решение на парламента, то е експертно, а не е политическо. И когато говорим за това кога, къде и как трябва да се правят изслушвания, трябва да ги правим евентуално, след като бъде взет и указ, ако все пак стигнем до това решение, а не преди указа, защото наистина имаме намеса в работата на парламента и на президента. Второто нещо, поради което гласувах против, беше заради статута на постоянния секретар, който Вие се опитвате да смените. Може би причината за това нещо Може би причината за това нещо – да го смените, е прочетената вече заповед от 31 май 2017 г., в която министърът на отбраната си позволява не само да изпълнява Закона, а и да го разширява с изисквания, които ги няма в Закона. Тук видяхте критериите, които той е поискал. Те нямат нищо общо с действащия Закон в момента, което е закононарушение. Може би Вие със задна дата се опитвате сега, с промяната на този Закон, да му узаконите закононарушението, което е абсолютно недопустимо. Затова имаме специален Закон за отбраната и въоръжените сили, който е специален, поради което този секретар не може да го слагате под статута на държавния служител. Иначе го приравнявате с един обикновен главен секретар, който може да прави каквото си иска, и по Закона за държавния служител да бъде освободен. Поради тази причина гласувах против и няма как да се съглася с

Господин Председател, дами и господа народни представители! Гласувах против Законопроекта, защото с него се въвеждат изискванията за изслушване от Комисията по отбрана към Народното събрание на офицерите, предложени за удостояване с висши офицерски звания, преди разглеждане на кандидатурата им от Министерския съвет. Българската армия е строго йерархична система, имаща разписан регламент за кариерно развитие. Смятам, че е недопустимо въвличане на Народното събрание с изслушване. Дами и господа от управляващото мнозинство, това е целенасочен акт, с който може да се урони авторитетът на висшия офицерски състав, признание за безсилието на изпълнителната власт, опит за прехвърляне на отговорност от Министерски съвет на Народно събрание и първа стъпка за отнемане на правомощия. Призовавам Ви, с промени преди окончателното приемане на Закона да не допуснем възможност

е свързан с въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз или със започната процедура за неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз, предлагам гласуването на Законопроекта, който е внесен от Министерския съвет, на Закона за отбраната и въоръжените сили, № 702-01-3, да го гласуваме на второ четене, тъй като в него имаме срок да бъде приет до 31 юли тази година, за да не изпаднем в наказателна процедура. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Гаджев. За целта трябва да бъде разгледан, това става след гласуване от парламентарната зала. Предложението е това – да бъде допуснат до разглеждане за второ гласуване в пленарната зала. Моля, гласувайте.

Още повече че по него не бяха заявени предложения, които ще последват между първо и второ четене.

„(3) Военнослужещите мъже имат право на отпуск за отглеждане на дете в размерите и при условията на чл. 164 от Кодекса на труда и за гледане на болно дете по чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда при смърт или тежко заболяване на майката, или когато сами се грижат за отглеждане на детето,

на Комисията по културата и медиите.

Доклад на Комисията по културата и медиите имате думата.

дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2016 г. – 31 декември 2016 г. В заседанието участваха представители от Съвета за електронни медии: София Владимирова – председател, Мария Стоянова, Розита Еленова, Бетина Жотева – членове на СЕМ; Виржиния Панайотова – директор „Специализирана администрация”; Емилия Станева – главен юрисконсулт; Спаска Янева – началник отдел „Бюджет Отчетите бяха представени от госпожа София Владимирова. Съветът за електронни медии внася отчетите в Народното събрание съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията. В своите отчети Съветът за електронни медии представя информация за: радио- и телевизионната среда у нас; осъществявания от него надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги; лицензиране и регистриране на радио- и телевизионни програми; правни дейности и съдебна практика; международна, финансова и административна дейност. В своята дейност членовете на СЕМ се ръководят от принципите на: колегиалност, публичност и прозрачност; независимост при обсъжданията и вземането на решения; сътрудничество с държавните органи, доставчиците на медийни услуги и неправителствените организации, чиято дейност е в областта на медийните услуги или защитата на авторското право и сродните му права. Съветът отчита интересите на обществото като защитава свободата на словото, плурализма на идеи, различни гледни точки в радио- и телевизионните програми и независимостта на доставчиците на медийни услуги. Основният критерий в надзорната дейност на регулатора е защитата на аудиторията от нарушения на Закона за радиото и телевизията в разпространяването на програми на различни доставчици. Мониторингът върху електроните медии заема най-голяма част от работата на СЕМ. През 2016 г. е осъществен общ обем наблюдение на радио- и телевизионни програми в размер на 27 378 часа. Госпожа София Владимирова открои следните важни акценти през отчетния период: - избор на генерален директор на БНР; - проект за нова процедура за избор на генерални директори на БНР и БНТ; надзорът върху създаваните и предоставяните за разпространение радио- и телевизионни програми и изследване на съдържанието им за съответствие към законовите разпоредби, към актуални и трайни обществени интереси и нагласи, за спазване на основни човешки права, етични норми, професионални стандарти, програмни и технологични правила, конкурентност и свобода в пазарното разпределение; достъпът до програмите на хора със слухови и зрителни увреждания; - наблюдение на програми на обществени и търговски доставчици на медийни услуги за наличие на: аудио-визуално съдържание с акцент върху насилието; „Език на омразата” в електронните медии; търговското слово и наличието на скрита реклама и позиционирани продукти в някои предавания; - повишаване на достъпността на аудиовизуалните медийни услуги; - защитата на детската аудитория от неблагоприятно съдържание; - мониторинг върху нивото на звука на рекламите и на обема на рекламните спотове; специализиран мониторинг по време на предизборната кампания за избор на президент и вицепрезидент на Република България и информационно-разяснителната кампания за национален референдум. По време на обсъждането народните представители Диана Саватева, Боряна Георгиева и Нона Йотова зададоха въпроси, на които представители на Съвета за електронни медии отговориха. проведената дискусия народните представители от Комисията по културата и медиите: - единодушно с 15 гласа „за” предлагат на Народното събрание да приеме Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода

- единодушно с 15 гласа „за“ предлагат на Народното събрание да приеме Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2016 г. – 31 декември 2016 г., № 730-00-1,

за периода 1 януари 2016 г. – 30 юни 2016 г. Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията РЕШИ:

Заповядайте, госпожо Йончева. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Първо, искам да благодаря за така направения Отчет на Съвета за електронни медии. Съветът за електронни медии е независим орган. Той е призван да защитава свободата на електронните медии в България, тяхната независимост, тяхната обективност, техния надпартиен характер. Съветът за електронни медии обаче загуби своята обществена легитимност. Това се случи в резултат на това, че човек от СЕМ, човек, който е призван да защитава свободата на словото, призван да бъде защитник на свободата на словото, се превърна в палач на свободата на словото. Става дума за казуса Бетина Жотева. Проблемът обаче е много по-голям от казуса Жотева. Съветът за електронни медии загуби своята легитимност както сред журналистическата гилдия в България, така и сред българската общност. Три журналистически организации излязоха с декларации по този повод. Това са Съюзът на българските журналисти, асоциацията на европейските журналисти и Съюзът на издателите в България. Ето какво казва Съюзът на българските журналисти: „Поведението на члена на СЕМ Жотева е неприемливо и в разрез с основните принципи на журналистическата етика и свободата на словото.“ Съюзът на издателите: „Заплахите, изречени от член на независим регулатор на медийните услуги се явяват форма на институционален натиск“. Асоциацията на европейските журналисти отправя препоръка, дами и господа: „Препоръчва членът на СЕМ да преосмисли дали може да продължи да изпълнява пълноценно задълженията си в Съвета за електронни медии“. Спадът на доверието в Съвета за електронни медии, лишаването му от неговия независим статут чрез казуса Жотева върви успоредно с краха на свободата на медиите в България, уважаеми колеги. Според две международни организации България се намира на дъното по по свободата на медиите в Европа. „Фридъм Хаус“ ако 2005 г. е определял медиите в България като свободни, днес ги определя като частично свободни и прави забележка, че медийната среда в България се влошава. „Репортери без граници“, които определят България на 34 място през 2003 г. по свобода на медиите, днес класират България на 119 място. И ако цифрите не са достатъчни, ще цитирам следната квалификация на свободата на медиите в България. „Репортери без граници“ казва: „Медийната свобода, медийната атмосфера в България е доминирана от корупция. Има таен сговор между медии, политици и олигарси“. Ние обичаме много да говорим за нашите евроатлантически ценности, но основната европейска ценност е свободата на медиите, уважаеми колеги. Липсата на позиция по казуса Жотева означава липса на позиция по срива на свободата на медиите в България. Нещо повече

От преклонение към свободата на словото Ви оставих да говорите, въпреки че обсъждаме Доклада на СЕМ за 2016 г., а казусът мисля, че е след това.

Уважаеми господин Председател, скъпи колеги, няма как да отделим двата въпроса – отчета на Съвета за електронни медии и аферата Бетина Жотева това е едно и също на практика, тъй като аферата Бетина Жотева е най-голямата морална криза, през която Съветът за електронни медии минава, и към този момент минава абсолютно безуспешно и изключително некадърно – според мое собствено мнение. Нека да Ви припомня, искам да го цитирам дословно, тъй като е много важно, какво каза Бетина Жотева на журналист, който пита, който задава въпрос и не прави друга интрига

„СЕМ стои зад ангажимента си да стои зад свободата на словото, плурализма и вероятно в този казус госпожа Жотева не намери правилния тон и думи да се обърне към колегите.“ Това не е тон, нито думи, това е откровена заплаха, това е откровен бич за свободата на свободното слово, това е недопустимо поведение за един човек, изпратен да отбранява свободното слово. В този смисъл казусът Бетина Жотева е основната тема, която трябва да се обсъжда тук. Другото, техническите подробности – как е бил избран шеф на БНР, колко часа програма е била гледана – това може да е обект на някаква друга дискусия, но политическият момент тук е, че имаме регулатор, който се държа като цензор, и който в продължение на два дни обикаляше телевизиите, за да ни обяснява как е жертва на някаква висша хибридна атака, дори вдигна пред себе си като жив щит вицепремиерът Екатерина Захариева, за да изкара, че атака е срещу нея. Това е недопустимо поведение и точно заради това, когато говорим, че България пада в класациите за свободата на словото, трябва да попитаме такива като госпожа Жотева, дават ли си сметка за тяхната отговорност за това? Тъй като тя – госпожа Жотева, принадлежи към едно поколение хора, занимаващи се с медии, които много обичат да говорят за свободата на словото,

факт. АЛЕКСАНДЪР СИМОВ: …ще се опитам пред Вас, колеги, да цитирам една реплика, едно интересно изказване на Бертолт Брехт, който в една своя пиеса срещаше двама души и единият казваше: „Знаете ли, аз съм противник на вестниците. Не искам никакви вестници.“ Другият обаче отговаряше следното: „Аз съм по-голям противник на вестниците, искам други вестници.“ В този смисъл трябва да кажем: аз не искам СЕМ да изчезне от хоризонта, аз искам друг Съвет за електронни медии и най-вече Бетина Жотева да не е в него. Благодаря Ви. моля Ви за ред в залата, колеги.

моля Ви за ред в залата, колеги. Аз затова попитах, няма такова лице тук.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Симов! Аз като един човек, който ме определят на ниско интелектуално ниво някои от Вашите колеги (смях и ръкопляскания

Вашите публикации, следя това, което пишете, само че там не мога да кажа, че това е интелектуален език или език на интелектуалец, искам да кажа, че днес разглеждаме един много сериозен Доклад

Ние не сме нито развлекателно шоу, нито пийп такова, затова Ви моля, отнесете се съвсем сериозно и частния случай, който Вие разигравате, извадете от сериозната тема на СЕМ, която днес разглеждаме. Иначе ще сваля интелектуалното доверие към Вас. Благодаря

Този Доклад, аз и в двете изказвания не чух, първо, нито една дума за Доклада, който е в дневния ред, ако искате някакво обсъждане на тема: „госпожа Бетина Жотева, „госпожа София Владимирова, има и други членове на СЕМ, внесете го по някакъв начин, Вие и без това обикаляте телевизиите, той се обсъжда този въпрос. Той се обсъди, получи се извинение. Това, което ми направи впечатление в изказването на уважаемия господин Симов – той накрая каза нещо много важно. Каза: „Ние не сме против СЕМ, ние сме против този СЕМ.

Обаче не можете, защото загубихте изборите. Ако ги бяхте спечелили, на другия СЕМ щяхте да си предложите, може би, Ваши хора, както Вие ги делите – на Ваши и на наши. (Шум.) Ние не сме толкова емоционални като Вас, защото СЕМ е независим регулатор. Ние нямаме право като народни представители да се бъркаме в работата на СЕМ. Можем тук, в рамките на това обсъждане, да кажем – добре ли е било през 2016 г., добре ли се е справил СЕМ или не. През 2016 г.! Вие говорите за април 2017 г., май 2017 г. – поне го оставете за догодина това обсъждане, когато гледаме следващия доклад. С вдигане на табелки, с опошляване и с циркаджилъци по всяка тема, не само по тази… няма да покачим нито авторитета на СЕМ, нито авторитета на българските електронни медии, защото СЕМ отговаря само за електронните медии. Призовавам Ви да направим една дискусия наистина по същество, защото това, което правим в момента и това, което започнахте,

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа народни представители! Аз няма да коментирам интелектуално ниво, няма да коментирам и госпожа Бетина Жотева. Единствено ще прочета нещо, което ми попадна.

Това е реплика на онова, което чухме, и оценка не на доклада, но на цялото състояние на нашите медии. Мисля, че няма за какво повече да се обсъжда докладът при такова състояние на медиите.

Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Дукова, щях да се почувствам лично засегнат, ако не бяхте взели реплика на това мое мнение. Нямаше начин! Бях убеден, че ще вземете, само че трябва да Ви кажа нещо: много искам със същия ентусиазъм, със същия патос да бяхте реагирали на това, което наблюдавахме от поведението на члена на един регулатор, тъй като там имаме шокиращо посегателство на онова, което наричаме „свобода на словото”. Това заслужаваше истинския гняв, това заслужаваше истинското отношение. Оставете ме мен! Аз обаче знам едно – може да имам всякакви грехове като журналист и да съм използвал всякакъв език, никога не съм отишъл да кажа на колега: няма да пишеш така! Никога не съм отишъл на кажа на колега: само да посмееш да ми споменеш името! А госпожа Жотева го направи. Господин Биков, благодаря Ви за признанието, че СЕМ в този си състав е зависим и политически ангажиран, защото Вие точно това казахте. (Ръкопляскания от за някакъв партизиран състав на СЕМ, за нас е важно в СЕМ да има хора професионалисти, за нас е важно в СЕМ да има хора, които са достатъчно обективни. Каква обективност обаче можем да очакваме от госпожа медийната регулаторка, която, за да каже кой е направил интригата, започва да говори с думи като „комунета” и „ти да не си някаква комунистка от „Аспекто“?”. Тази жена трябва да гласува за шеф на БНТ само след два месеца. Ето заради това е важна темата! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от За изказване – народният представител Вежди Рашидов. След него Велислава Кръстева, след нея Павел Шопов. Уважаеми господин Председател! Колеги, има един човек в залата, към когото изпитвам и обич, и уважение, и респект. Това е Стефан Данаилов. Изключителен артист, легендарен човек! И съм откровен, като казвам това. Стефане, стегни сценария! Пада нивото на българския театър.

Скъпи колеги, не знам какво става на моите колеги – имаме една комисия, в която заседаваме известно време, и е изключително качествена, от интелигентни хора. Заседаваме, опитваме се да вземем добри решения и разумно, и мъдро да разсъждаваме върху проблемите на културата. Казал съм и на колегите си – културата и медийте са малко надпартийни. И не бива да влизаме прекалено много в тази сфера, защото касае едни талантливи, извънпартийните страсти хора, хора, на които се радва цяла България, те стават кумири на българския народ по един или друг начин и са едни от най-познатите, разпознаваеми известни талантливи български люде. Именно затова винаги трябва да се отнасяме малко сериозно към въпроса. Днес не знам какво Ви става – явно партийното поръчение надминава таланта и възможностите на някои хора, но нито Комисията за култура, нито СЕМ, когото днес обидихте много – защо обиждате едни професионалисти, нито парламентът е място, на един скандал между две жени, две девойки, които се скараха. (Шум

Как българският парламент линчува този или онзи? Кой Ви дава това право да съдите някого? (Шум и реплики.) Да, дебатираме днес доклада на СЕМ. Второ, не си играйте със свободата на словото! Кой – обществото ли ограничи свободата на словото, СЕМ ли я ограничи, парламентът ли я ограничи, Комисията по културата ли ограничи свободата? Забравяте, че медийте имат собственици. Кой ограничи свободата, та говорите толкова често за свободата? Да, на последно място ще бъде, но причината е коренно различна и не е това, което искате Вие да ме убедите.

Ние трябва да сме честни към държавата, която отделя от нямането си имане за някого. Това съм казал. Какво се страхуват – от кого се плашат нашите медии? Плашат се от лошото говорене. Защо днес Вие заплашвате СЕМ – единственият орган, който е професионален. Вие го плашите. Защо ги обиждате? Защо го правите това? Не Ви разбирам. Не сме цензурата ние. Самоограничението на словото е по-страшния бич за самите медии. Проблемът на медиите е може би в самите медии, колеги! Дайте тези неща – те са важни! Имаме нужда от медии. Аз съм живял – целият ми живот мина в Клуба на журналистите, между едни от най-големите български журналисти. Целият ми живот – с тях пораснах, с тях раснах, с тях живях, с тях споделях и една малка част, която останаха живи, продължавам да ги виждам. Изключителни високи летви за мене! Много Ви моля, не боравете така със свободите! Свободите не ги дава парламентът, а собствениците. Много медий са частни, обществената медия не я обиждайте, тя единствена се мъчи да отрази нещо правилно за нас. Нека да си решат двете девойки проблема, скандала, обидата, защото начинът, по който се изрече: някой ми каза, че Вие сте казали. И аз това помолих в Съвета – нека да се занимаваме със сериозни неща, да спрем това „някой ми каза”! Вижте, всички ние сме жертви. Много Ви моля! Винаги много лесно се борави. Някой каза за този че е… Честно ли е? Ами искате ли да Ви кажа, че някой ми каза нещо за Вас? Честно ли е? Не е честно! Така че, колеги, благодаря Ви. Мястото е в съда. Не взимайте ролята на съда. Съдът ще установи кой е сбъркал, кой не, и едва тогава, ако има упреци за нещо, особено за качеството на българските медии или обществените да, колеги, заповядайте, ще го дебатираме! Господин Председател, затова, ако днес няма качествен дебат и това е политически акт, аз ще помоля моите колеги да излезем от тази зала, защото – стига вече!

Господин Рашидов, при цялото ми уважение към Вас, този спор, за който ние тук говорим, не може да бъде сведен до „една жена каза”, „друга жена каза”. Имаме запис. Има запис на думите на Бетина Жотева, която, като я питат: „Това заплаха ли е?”, тя казва: „Да, абсолютно”. Няма тук някакъв абстрактен спор да решаваме от една везна или на другата. Имаме конкретна заплаха, отправена към журналист за един въпрос. Всичко останало – приемам Вашия морален патос за медийте и за свободата, но тук имаме запис, имаме реално нарушение и от тук нататък разговорът става безсмислен. Благодаря. (Ръкопляскания от

Моят въпрос е следният – аз винаги съм смятал, убеден съм, че срещу жена не може да се говори въобще, и остро. Това е така. Никога не съм казвал нищо лошо за никоя жена, която ми е направила и най-лошото. Особено, когато е красива и пикантна жена, макар че вече годините говорят. Но, това че моите колеги – в нашата група има и журналисти. Тяхно право е да реагират по този начин. Вежди, никой не ме е питал. Тук аз не съм участвал. Даже аз се изненадах от това. Отделен въпрос е колко го приемам и колко не този начин. Но поне да бяха турили по-хубава снимка, по-голичка, така. Те имат право да реагират по този начин. Моят въпрос е следният: скъпи колеги, как бихте реагирали, ако така беше отговорил – знаете, че има едно наше предложение от предишните години в СЕМ – Иво Атанасов? Ако Иво се беше изцепил в Комисията: „Ти ще мълчиш, че ще ти майката разплача“? А той може да го каже.

И от тук нататък всеки от нас, когато дойде време за избор, да имаме предвид общо взето какво седи зад човека – дали само фигурата или има още нещо?

Господин Председател, колеги! Господин Рашидов, много правилно казахте от трибуната, че, когато има спор между двама, независимо „мъж – жена“, „жена – жена“ и така нататък, трябва да се решава по друг начин. Изключително опасно е, когато един човек е овластен и си позволява като овластен да използва груби реплики срещу друг колега. Това е недопустимо, това е морален акт. И давам пример веднага с Вас: миналата година имаше такъв случай. Няма да влизам в подробности, но имахте доблестта на следващия ден да се извините. Българското общество, чака точно този акт. А това, че СЕМ, този независим орган не функционира както трябва, това е друга тема. Днес обсъждаме Доклада.

Мога да дам десетки примери не само за езика на омразата и за свободата на словото, а вече и за действие на омразата, за които СЕМ трябва да се самосезира. Ето това е проблемът в България, не е нещо друго.

Господин Председател, колеги! Господин Симов, не искам да Ви противореча или да кажа, че нямате право на мнение. Не става въпрос за това. Изречението ѝ аз знам как завърши: „Ти не си даваш сметка...“ не знам още какво и не се доизказа. Аз ще Ви дам един пример: представете си, че тя е искала да каже, че ще я съди или ще я целуне. Друг е въпросът и тук се каза – дали човекът ще излезе да се извини. Когато е сбъркал човек, много голямо достойнство трябва да се извини, повече мъжкарлък. Лесно се правят бели, много лесно се наскърбяват хора, правил съм го. Трудно се събира кураж да се извиниш, ако разбереш, че не си прав. Това е морален избор да го направи. Аз по-скоро исках да Ви дам един пример. Не бива да ставаме съдници. Исках да избегнем това нещо, да бъдем съдии тук, да линчуваме един човек.

Десет човека ми се обадиха да ми кажат, че ги обиждам. Самоопределението е демокрация, всеки избира къде да се припознае. Днес Ви моля: не се припознавайте в тази обида! Затова казвам: ако някъде има обида между две дами, никой не искам да кажа, всеки има правото да защити себе си или да докаже истината. След като я докаже, може да обсъждаме. Вие тук обаче тръгнахте да анализирате цялата дейност на един Регулатор. Не е честно. Много хора работят в

и за законите, които трябва да дадат шанс словото да бъде свободно и несвободно, и да е защитен обектът на словото.

Понякога думата „свобода“ застрашава свободата на други хора, затова да оставим тази свобода в ръцете на СЕМ, като орган. Нека те да се произнасят, ако ние не сме доволни, оттук ще решим работата на СЕМ, но работата на СЕМ,

Уважаеми господин Председател, колеги, ще започна с едно уточнение: чели сме докладите, тъй като се чу от залата подобен въпрос. Чели сме ги много внимателно – госпожо Дукова, ВЕЛИСЛАВА КРЪСТЕВА: Чели сме докладите на СЕМ, обсъждали сме докладите на СЕМ. Това важи за цялата парламентарна група. Ще ми се колеги като припомним това, че днес разглеждаме отчетите на СЕМ съгласно Закона за 2016 г. да върна дебата или поне да обърна дебата към един друг много важен аспект. Искам да се спра на това как се отнася работата на Регулатора към едно от най-опасните явления на нашето съвремие и на съвременната демокрация. В частност, разбира се, на начина, по който функционира демокрацията в България. А това е езикът на омразата. Въпреки, че в докладите е написано, че „езикът на омразата в електронните медии остава един от основните приоритети в дейността на СЕМ“ и още пак там: че „освен постоянен мониторинг върху съдържанието на излъчваните радио и телевизионни програми по спазването на разпоредбите срещу враждебна реч“ се казва, че е „извършено тематично наблюдение върху отразяването на гей парада, проведен на 18 юни“. Забележете, става дума за гей парада от миналата година, въпреки че моят коментар, че същият този би могъл със същата сила да бъде използван и за отчитането на наблюдението на Регулатора върху отразяването на гей парада тази година. С изключение на едно лице, всички участници в единия другия случай са еднакви, темите са еднакви, начинът, по който се говори, е еднакъв, а най-любопитното е, че Регулаторът отчита, че няма драстично нарушение на нормите. Тоест, че всичко е в норма, независимо от вниманието към езика на омразата. В същите тези доклади намерих още няколко примера, които искам да приведа на Вашето внимание. В наблюдението си на отразяването на лова на имигранти на границата, регулаторът е отчел „медийно

дава указания на електронните медии и на операторите да не допускат съдържание, което оневинява жестокост, и това – те да следят за правата на децата. Тъй като този абзац едва ли Ви говори нещо, ще припомня, че точно тези репортажи извадиха на дневен ред фигурата, не на дневен ред, извадиха на екран една, меко казано, спорна фигура – тази на Динко от Ямбол, но за сметка на това регулаторът е останал глух и сляп за езика на омразата, използван от този субект, транслиран от същите тези медии. И още нещо. По повод на бунта в Центъра за бежанци в Харманли, за който СЕМ се е самосезирал и е извършил така нареченото „експресно наблюдение“, свързано с наблюдаването на кризисни събития, е констатирал, че след първоначална нервност медиите овладели тази си емоция и, забележете, че не е използван езика на омразата, отново, въпреки че дори самото присъствие на гореспоменатия герой, чието име няма да повтарям отново, подсказва, че той надали се е явил в обектива на телевизиите, за да призове за световен мир, поне аз не си спомням подобно нещо. Уважаеми колеги, още в древния Рим са казвали, че от един съд изтича това, което е налято в него. И е така. Не можем да очакваме от регулатора повече от това, което може, при условие че във всички свои документи той се застрахова с недостатъчна законова законова възможност за това, например, да регулира разпространението на програми, непосредствено ангажирани с политически субекти. Застраховката до някаква степен е вярна, но по този начин регулаторът заобикаля едно интересно обстоятелство, че две от телевизиите, които са официози на езика на омразата, са пряка собственост на представители на управляващата днес коалиция, но даже и това не е фокусът на моето изказване. В Отчета четем определението на Съвета на Европа за враждебната реч. И ако не сте вече изключително изморени от дългия ден и не сте прекалено гладни и бързате да тръгнете за обяд, ще Ви помоля с внимание да изслушате това определение на Съвета на Европа, защото, повярвайте ми, има значение: „Всякакви форми на изразяване, които разпространяват, подбуждат, внушават или оправдават расова омраза, ксенофобия, антисемитизъм или други форми на омраза на основата на нетолерантност, включително нетолерантност, изразена чрез агресивен национализъм, етноцентризъм, дискриминация и враждебност срещу малцинствата, преселниците и имигрантите“. Уважаеми колеги от СЕМ, във Вашия Отчет се твърди, че проблемът с враждебната реч като цяло не съществува. Не става ясно дали това се отнася изключително и само до мониторинга върху отразяването на гей-парада или въобще и при лаишки прочит, уважаеми колеги, определението на Съвета на Европа е ясно, че ако се прилагат препоръките, дори заседанията на Народното събрание трябва да се излъчват без звук, защото езикът на омразата се превърна в официален език и в българския парламент, и в българските власти, и оттам – в българските медии. Уважаеми колеги от ГЕРБ, аз не очаквам от Вас чудеса от героизъм, още повече че един от главните говорители на езика на омразата вчера каза тук, от тази трибуна, че не го интересува кой как ще гласува, че не го интересува дали ще гласуваме „за“, „против“ или „въздържали се“, но ние от „Движението за права и свободи“ ще напомняме всеки ден, че сме тук по волята на нашите избиратели, в изпълнение на ангажиментите пред нашите избиратели, независимо че същите тези избиратели Вас не Ви интересуват. Ние всеки ден ще алармираме за това, че превръщайки в официален езика на омразата, Вие насаждате омраза и нетърпимост в цялото общество. (Шум и реплики от дясно.) Нашите избиратели всеки ден с тревога следят същите тези медии, които така обтекаемо са анализирани в този Доклад, и от поведението и думите на овластените националисти, радикалисти и популисти те – нашите избиратели, изразяват недоумение как е възможно в демократична България, в европейска България въздаването и допускането на правосъдие от екрана чрез език на омразата, а не от съдебната зала, където му е мястото. И Ваша е отговорността, колеги от ГЕРБ, за това, че езикът на омразата стана официален в европейска България. Да, сигурно за Вашето правителство няма значение нито вота на опозицията, нито вота на избирателите, които са ни изпратили тук, но ще Ви припомня, че точно официалният език на омразата във всичките му форми руши държавността, подронва устоите на демократичната държава и в крайна сметка, и с това ще приключа, рано или късно ще сработи закон,

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Кръстева! Всъщност, слушайки Вашето изказване, посветено на езика на омразата, се замислих, че

Вие казахте, че тук управляващите са наложили този език на омразата. Въпросът е обаче, че всички останали паразитни регулаторни органчета, не са ли и те тези, които спомагат на налагането на този език? Не правят ли и те така, че този език да стане норма, и не само че да стане норма, но днес да говорим три пъти по-зловещо, да са възприети някои думи, които само допреди няколко години никой нямаше да използва?! Ето това е големият въпрос, това е моята реплика към Вас. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР

бих искала да не се съглася с Вашата констатация. Смятам, че езикът на омразата се налага изключително активно, изключително агресивно в българските медии, много повече, отколкото Вие го констатирахте. Това е моето несъгласие с Вас. И още нещо бих искала да споделя – Съвета за електронни медии ние не го виждаме във всички изказвания, които имахме тук напоследък. Ние просто констатираме, че Съветът за електронни медии вече няма тази обществена легитимност, защото той е компрометиран в резултат на изказвания на един от неговите членове, който заплашва свободата на словото.

уважаеми народни представители! Въобще не съм съгласен с изказаното мнение и становище от предишния оратор, поради което остро възразявам! Остро възразявам и по начина на водене, но правя процедурно предложение за увеличаване времето на пленарното заседание до неговото приключване с гласуване! (Много силен Заповядайте, госпожо Кръстева, за дуплика.

Заемете местата си, ако ще участвате в пленарното заседание. В противен случай – напуснете залата! Моля Ви, госпожо Кръстева, изчаквам. Съжалявам! Извинявайте. Изпитват колебание колегите. Нека да ги изчакаме. Господин Касабов, моля да заемете мястото си. Който ще участва в заседанието, да заеме мястото си. (Реплики.) По начина на водене, след като завърши процедурата. Съжалявам, че и това трябва да Ви обяснявам, освен че трябва да заемете местата си. Следващият, който ще бъде отстранен от заседанието, е този, който няма да заеме мястото си! Благодаря. Извинявайте, госпожо Кръстева. Заповядайте, имате думата за дуплика.

КРЪСТЕВА: Извинявайте, госпожо Йончева. Първо, господин Кирилов, казвам се Велислава Кръстева. Въпреки че възпитанието

Второ, не съм очаквала да бъдете съгласни с моята оценка по отношение на Доклада на СЕМ, защото едно Ваше съгласие би означавало, че не съм си свършила работата – да прочета с достатъчно критични очи този доста скучноват и за сметка на това – обемист текст. Госпожо Йончева, ограниченото време и трудностите при задържането на вниманието на народните представители наложиха изложението ми в кратце. Всъщност в този Доклад наистина се констатира не-нарушаването на правилата за ограничаване езика на омразата. Що се отнася до това дали би трябвало да бъдат използвани конкретни примери – разбира се, но това е функция и задача, вменена на регулатора. Единствено ще се върна на заключението, което бях направила, че ако се спазва нормата, ако се спазва изцяло ограничението за излъчване на съобщения, които съдържат враждебна реч или език на омразата, то тези заседания най-малкото трябваше да бъдат предавани без звук, за да бъдат защитени зрителите от войнстващия език на омразата. Благодаря Благодаря Ви, уважаема госпожо Кръстева. Следват процедури по начина на водене. Първата – заповядайте, господин Костадинов.

Когато допускате от тази трибуна да се правят квалификации за интелектуалното, културното, ценностното равнище на колеги, които се изразяват по определен начин,

когато започнем да обсъждаме по същество, съдържателно, с доводи определени въпроси, които очевидно по някаква причина не са Ваше мнение, Вие така подменяте дискусията по начина на водене, че тя се обръща в остър политически и груб конфликт, което проваля съдържанието на дискусията. И трето, Вие си позволихте по начина на водене и вчера от тази трибуна да прозвучат квалификации, внушения, четейки справки на служби преди 1989 г., че една етническа група в България извършва точно… Плакатите са начин на свободно изразяване, без да обиждат никого. Ето защо аз протестирам по начина на водене от Ваша страна – по отношение на подмяна съдържанието на въпроса и ограничаване правата на народните представители за изразяването им. Благодаря Ви.

Господин Председател, колеги! Господин Главчев, вземам процедура по начина на водене, защото позволихте на колега народен представител – разбирам може би защо, от управляващата коалиция да отправя реплика и в същото време да иска процедура! Това е заобикаляне на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Само да поясня, че не съм допуснал нарушаване на Правилника, тъй като никаква процедура не е гласувана още. Има ли други процедури по начина на водене, лични обяснения? Господин Рашидов, заповядайте. Уважаеми господин Председател,

Най-малко трябва да имаме уважение към дамата, която е тук и днес слуша всичко това. Свикнали сме обществото да ни се смее, свикнали сме сами да си сваляме рейтинга колкото поискаме. Личното обяснение ми е по друг повод. Аз съм съгласен с доста неща, които каза госпожа Кръстева – друга е темата обаче. За свободата на словото и за законите за медиите, законите изобщо – това е друга тема. Днес има една-единствена тема. Не знам защо някои трябва да са като Защото непрекъснато искаме да вкараме овцата в кошарата, която е за крави. Бетина Жотева, та Бетина Жотева! Ще отидат две девойки, като са се скарали, в съда. Тук съд не бива да има.

а от слободията на словото. Но това е друга тема, колеги. Аз мога да говоря. Ще Ви дам един малък пример, когато съм бил щастлив като бебе, защото това няма да се случи повече в българската култура – да видим Лувъра, камо ли Уфици. Не се притеснявайте, личен контакт беше, един спечелен бас. Никога не излага Лувъра чуждо изкуство, само свойто, гостуват единични ценни неща.

Само две думи, ако разрешите, господин Председател, хубаво е като пример. Ако уважаваме себе си, ако искаме светът да има респект, обществото ни също, нека парламентът да стане работилница на сериозните идеи. Много е повърхностно всичко. Никога не напускайте залата само защото Ви се иска да говорите за Бетина Жотева. Ще я извикате някъде и ще си разговаряте с нея. Днес трябва да се говори за СЕМ. Благодаря Ви, уважаеми господин Рашидов. Това беше обяснение от народния представител Вежди Рашидов с какво е бил засегнат лично. Заповядайте за лично обяснение, господин Кирилов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Ибрямов, няма как да не ме споменахте лично, след като ме индивидуализирахте по еднозначен начин. Моля Правилникът да се прилага стриктно. Засегнахте ме, че съм нарушил Правилника. Всъщност по отношение на моето искане за процедура беше нарушен Правилникът, защото, докато говореше госпожа Велислава Кръстева, госпожа Велислава Кръстева, аз заявих искане за процедура. Ясно е, че това искане за процедура е, за да се осигури време да се завърши нормалният дебат. Нормалният дебат, колеги! Ако някой е честен спрямо дебата, щеше по смисъл и по съдържание да разгледа моята реплика и искането ми за процедура. Аз настоявам

Иначе искане за процедура се дава веднага, освен ако няма заявени реплики. Няма как по времето на изказването да стане. Има ли други изказвания? Няма други изказвания. По начина на водене, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Категорично искам да се противопоставя на начина, по който беше изгонен колегата Стойнев от залата.

Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател! Само искам да Ви напомня, че часът в момента е 14,14 ч. Работното време на парламента в нормалните, без поискване за удължаване на работното време и гласуване на такова в рамките на работното време до 14,00 ч., е 14,00.

1. Министър-председателят на Република България Бойко Борисов ще отговори на един въпрос от народния представител Петър Витанов и на едно питане от народния представител Корнелия Нинова. 2. Заместник министър-председателят Томислав Дончев ще отговори на един въпрос от народните представители Димитър Данчев и Георги Свиленски. 3. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще отговори на три въпроса

Миглена Александрова; Кристиан Вигенин и Николай Бошкилов; и Иво Христов. 5. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще отговори на 24 въпроса от народните представители Стоян Мирчев; Антон Кутев и Стоян Мирчев; Иван Иван Валентинов Иванов; Манол Генов; Красимир Богданов; Николай Иванов и Иван Генов – два въпроса; Севим Али; Никола Динков; Стефан Бурджев – два въпроса; Кирил Калфин – два въпроса; Кристиан Вигенин и Николай Бошкилов; Кольо Милев; Георги Йорданов, Виолета Желева и Никола Динков; Явор Божанков; Виолета Желева и Никола Динков; Дора Янкова; Донка Симеонова; Иван Миховски и Калин Василев; Николай Сираков и Васил Цветков; Йордан Младенов; и Георги Гьоков. 6. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на два въпроса от народните представители Веска Ненчева; и Ивелина Василева, Димитър Бойчев и Диана Саватева. Министърът на културата Боил Банов ще отговори на два въпроса от народните представители Кристина Сидорова; и Георги Йорданов. 8. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще отговори на 12 въпроса от народните представители Веселин Марешки; Кръстина Таскова – два въпроса; Ивелина Василева; Стефан Бурджев – два въпроса; Димитър Данчев; Димитър Данчев и Румен Георгиев; Надя Жекова и Кристина Сидорова; Спас Панчев; Стоян Мирчев и Светла Бъчварова – два въпроса. 9. Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на един въпрос от народния представител Гергана Стефанова. 10. Министърът на туризма Николина Ангелкова ще отговори на един въпрос от народния представител Николай Тишев. 11. на околната среда и водите Нено Димов ще отговори на шест въпроса от народните представители Ивелина Василева – два въпроса; Валентина Найденова и Милко Недялков; Дора Янкова; Атанас Костадинов; и Адриан Райков и Радостин Танев. 12. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на два въпроса от народните представители Красимир Богданов; и Георги Търновалийски. 13. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на един въпрос от народните представители Весела Лечева

отлагане на отговори със седем дни са поискали: - министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на един въпрос от народните представители Васил Антонов, Стефан Бурджев и Чавдар Велинов; и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Стефан Бурджев; министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на четири въпроса от народните представители Галя Захариева и Снежана Дукова; Донка Симеонова; Стоян Мирчев; и Нина Миткова; и на две питания от народните представители народните представители Анелия Клисарова, Иво Христов, Николай Цонков и Стоян Мирчев; и Халил Летифов, Ерол Мехмед, Сергей Кичиков и Исхан Халил; - министърът на здравеопазването Николай Петров – на шест въпроса от народните представители Георги Свиленски Христо Проданов; Стефан Апостолов, Даниела Савеклиева, Георги Динев, Александър Мацурев и Димитър Гамишев – два въпроса; Красимир Събев и Борислав Борисов; Юлиян Папашимов и Румен Генов; Валентина Найденова, и на едно питане от народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: - един въпрос от народните представители Анелия Клисарова и Ирена Анастасова към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев; два въпроса от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков; и към министъра на околната среда и водите Нено Димов; - два въпроса от народния представител Владислав Николов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на финансите Владислав Горанов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на правосъдието Цецка Цачева, министърът на вътрешните работи Валентин Радев и министърът за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова. Поради изчерпване на времето, предвидено за днешното пленарно заседание, го закривам. Утре продължаваме от 9,00 ч. с дневния си ред.